Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda – - Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, treće čitanje, P.Z. br. 238 Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na treće čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su zajednički podnijeli zastupnici Nada Čavlović Smiljanec i Vlatko Podnar, zastupnica Danica Hursa, zajednički zastupnici Biserka Vranić i Kruno Kurelić, zastupnik Marin Jurjević, zastupnik Marin Brkarić, zastupnik Damir Kajin i zastupnik Zvonimir Mršić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Gospodin Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. **Bošnjaković, Dražen gospođe i gospodo. Pred vama je Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, u trećem čitanju. Ovim zakonom nastavljamo proces racionalizacije mreže sudova u Republici Hrvatskoj. Kao što je poznato Vlada Republike Hrvatske donijela je strategiju, donijela je plan da se mreža sudova u Republici Hrvatskoj racionalizira na način da se manji sudovi spoje, objedine u veće cjeline kako bismo mogli ostvariti sve one prednosti koje takav način organizacije sudova pruža. To smo već tako da kažem u procesu racionalizacije općinskih sudova iznijeli mogućnost specijalizacije, mogućnost boljeg opterećenja samih sudaca i službenika u okviru takvih sudova i naprosto to je već ovu godinu, 2009. godinu, kako imamo vezano za općinske sudove koje smo do 1.1. imali 108 u Republici Hrvatskoj, danas ih imamo 67. Već ovu godinu mogu reći da su povratne informacije sa terena vrlo pozitivne, jer svi suci koji su zapravo sada spojeni u jedan veći sud moguće i ostvaruju specijalizaciju. Naprosto predmeti se lakše, brže brže rješavaju, jer sudac koji specijalizira sasvim sigurno može kvalitetnije u predmetu i suditi. Proveli smo također i postupak racionalizacije mreže državnih odvjetništava, i to je, sa terena možemo reći da su informacije vrlo pozitivne. I čak štoviše mogu najaviti ovdje da je državni odvjetnik predložio već na čemu mi u ministarstvu radimo i drugi korak racionalizacije. Znači da ovako već racionaliziranu mrežu, da ju još više okrupnimo, da ju još više okrupnimo, jer sukladno odredbama novog Zakona o kaznenom postupku zapravo puno bolje organizacijski oblik će nam biti jača, veća državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj. Ovdje smo evo u trećem čitanju racionalizacije mreže prekršajnih sudova koja je prilično gusta u Republici Hrvatskoj, znači imamo zakonom ustanovljenih 114 prekršajnih sudova, od toga osnovano 108, a ovim prijedlogom zakona želimo želimo taj broj svesti na 63 prekršajna suda u Republici Hrvatskoj. Većina tih sudova, dakle 33 od 114 ima jednog suca, a 33 druga ima dva suca. I doista, to su sudovi koji zaista kao takvi, vrlo je teško organizirano u njima raditi, i cijeli teret pada na jednog jedinog suca. A ovako, ovom novom mrežom ćemo sudove okrupniti, dobit ćemo sudove u kojima je moguće također napraviti specijalizaciju tih sudaca i predmeti naravno da će se brže rješavati i da će biti i kvalitetnije rješavani. U samom segmentu prekršajnog sudovanja znamo da imamo relativno i novi Zakon o prekršajima i taj zakon je donio određene novine, od produžetka zastare, od mogućnosti znači rješavanja prekršaja i prije samog čina dolaska predmeta na prekršajni sud, i to se već vidi u statistici i vezano za 2008. godinu imamo određeni pad predmeta i novi zakon zapravo daje rezultate. Ovdje smo u trećem čitanju veliki dio primjedbi i prijedloga koje ste vi dali kroz amandmane u drugom čitanju, mi smo ovdje i prihvatili. Vidim da je podnijet i još jedan dio amandmana i na ovaj prijedlog koji smo sada dali. Mi ćemo ih analizirati prije glasovanja, pa ćemo vidjeti još da li je tu nešto prihvatljivo ili ne. Ali osnovni kriteriji su bili da se znači stvore ipak, koliko toliko veći sudovi gdje bi suci bili puno bolje iskorišteni i njihov potencijal, i gdje bi zapravo građani mogli dobiti puno bolju pravnu zaštitu. Naravno tamo gdje god bude bilo potrebe za tim da ćemo ostaviti stalne službe izvan sjedišta suda, ako broj predmeta to zahtijeva, kako ljudi ne bi putovali iz manjeg mjesta u ovo novo središte, a tamo gdje ne bude bilo prostora za stalno sjedište i za stalnu vanjsku službu, tamo ćemo uvesti sudačke dane. To je jedan malo drugačiji oblik, ali također omogućava da građani sve ono što imaju vezano za Prekršajni sud obave vrlo blizu svog mjesta stanovanja. Hvala lijepo. Hvala lijepo predstavniku predlagatelja, kolegi Bošnjakoviću. Krećemo sa raspravama u ime kluba. Prva je na redu Ingrid Antičević-Marinović u ime kluba SDP-a. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a u načelu podupire i podupirao je racionalizaciju rada sudova pa u tom smislu i redefiniciju i smanjenje broja pravosudnih tijela, općinskih sudova tako i prekršajnih sudova. Davno je bilo vrijeme '90-ih kada su jednostavno jednim aktom, dakle odlukom, najprije na prijedlog Vlade Sabor je izglasao da se gotovo u svakom mjestu malo većem osnivaju sudovi. Kako sudovi redovne nadležnosti tako i prekršajni sudovi. Mnogi sudovi do dana današnjega tako koji su tada bili osnovani nisu proradili i bolje da nisu jer sada imamo manje problema. Naravno imali smo problema ondje gdje su bili osnovani, a nisu počeli s radom jer nisu bili stvoreni uvjeti rada. Ja posebno ovo ponovno ističem jer uz sadašnju krizu koja je zahvatila pravosuđe, bijeg i čišćenje najkvalitetnijih kadrova u samom pravosuđu dodatno je opterećeno bilo i pojedinim zakonima koji su dodatno osramotili pravosuđe. Naime, nema veće i gore stvari i zato ovo ponavljam da se slično nikada ne bi ponovilo. Dakle, osnovano je pravosudno tijelo, građani su znali da je osnovano, ali ono nije radilo. vladajućima bilo na pamet uopće da to pravosudno tijelo osvane, ali u svim intervjuima, nastupima govorilo se eto kako je pravosuđe sada bliže građanima jer eto svako malo i veće mjesto, pa i mala mjesta imali su svoj sud. …. je do te mjere bilo uznapredovalo da su ti sudovi, nepostojeći, fantomski sudovi imali čak i predsjednike sudova. Naravno da je gnjev građana dodatno bio raspiren upravo time. Dakle, to je nešto što, ne da se tako ili nešto slično ne bi trebalo ponoviti, nego ni u kom slučaju ne treba donositi zakone koji se ne mogu provesti. Oni osramoćuju i politiku i sve druge grane vlasti i jačaju nepovjerenje građana prema institucijama. Zato ovaj prijedlog koji ima i određena čak financijska sredstva ohrabruje da se tako više, samo u suprotnom sada smjeru, sada u redukciji pravosudnih tijela, neće dogoditi. Ali ovo je prigoda također kad govorimo o racionalizaciji, da govorimo uopće o racionalizaciji rada pravosudnih tijela. Naša pravosudna tijela, naši sudovi i dalje su, i to svih nadležnosti, a pogotovo općinski sudovi, i dalje opterećeni tzv. nesudskim predmetima i trebalo bi koristiti i što više primjenjivati u praksi onaj zaključak i preporuku Vijeća ministara da se tzv. nesudski predmeti jednostavno presele na neka druga tijela, institucije kako ne bi opterećivali pravosuđe. Jer u biti ako malo bolje razgolimo vidimo da parnica koliko god ih ima, previše s obzirom na broj stanovnika, da njih i nema toliko. Prema tome, evo treba poduprijeti svaku nakanu, nešto što smo počeli već raditi 2002. i 2003. godine, da se rastereti pravosuđe i da se angažiraju neke druge službe. Evo recimo kao javnobilježništvo, ali i drugi koji mogu rješavati ove predmete koji u biti i nisu spor među strankama. I ovo je prigoda također da se apostrofira da se koriste i mirno rješavanje sporova u što većoj mjeri. Sredstva će ispočetka biti znatna i velika u tom angažmanu, ali kasnije jednostavno bit će to jedno veliko, veliko rasterećenje za pravosuđe. Nama se u klubu SDP-a čini da se ipak krenulo prerano sa racionalizacijom mreže sudova i da je to jedna bila zadnja stepenica koju je trebalo učiniti onda kad jednostavno mi već nemamo više problema toliko ni sa zaostacima a ni sa velikim brojem, još uvijek nedopustivo velikim brojem priliva na pravosuđe. Vjerojatno kada se i reformira uprava koja je rak rana našeg društva da će onda i broj predmeta na sudove biti znatno manji. Tu očekujemo veći angažman države. Na kraju krajeva evo i u ovom sadašnjem, nedavno dobivenom reportu, odnosno Izvješću o napretku Hrvatske vidi se koliko u biti mi zaostajemo upravo u samoj reformi uprave koja je ključna onda i koja se reflektira jer svi ti predmeti u konačnici onda prelijevaju se na sudove. Da nešto kažem sada vrlo konkretno i o smanjenju broja sudova, pa i samih prekršajnih sudova što je predmet našeg razmatranja. Ali dozvolite evo da samo skrenem pozornost kako je onaj projekt i onaj program koji se 2004. počeo provoditi bio apsolutno Od toga je srećom Vlada odustala. Ustavni sud hvala Bogu još nije našao na red uzeo taj naš zahtjev za ocjenu ustavnosti gdje su se prekršajni sudovi spajali s općinskim sudovima. Što će biti onda kad riješi taj, kad Ustavni sud riješi taj naš zahtjev, što će biti sa tim predmetima i kakav će oni imati status to nitko živ ne zna, vjerojatno da je to onda vrući krumpir i za sam Ustavni sud. Srećom, od tog toliko hvaljenog programa po uzoru na Fince i tako, srećom da se odustalo. Ali to je bilo prikazano u Hrvatskoj kao jedan projekt koji će gotovo spasiti hrvatsko pravosuđe. Na to smo upozoravali, evo i tražili i zaštitu i pravorijek Ustavnog suda. Što je sa redukcijom općinskih sudova? U nekim sudovima, i to moram i ovom prilikom napomenuti, negdje to i funkcionira dobro na način da eto promijenila se ploča pa eto ljudi sada ne idu više u centar ili ako preporučeno svoju tužbu ili neko drugo pismeno upute sudu, ali u svakom slučaju statistički podaci i dalje se samo provode u sjedištu suda, dok ovi sudovi koji služe kao ispostava, u biti oni rade kao i do sada. Još uvijek nema ove očekivane specijalizacije. To govorim na primjeru Općinskog suda u Biogradu. S druge strane imamo jedan drugi primjer. Općinski sud u Tisnom koji je pripojen novim zakonom Općinskom sudu u Šibeniku tamo rade dva suca, dovršavaju predmete koji su zaprimljeni do kraja 2008. ali ne dobivaju nove predmete. Ja razumijem tu problematiku, vjerojatno nema dovoljan broj priliva predmeta, taman je za Općinski sud u Šibeniku. Međutim, na što su se ljudi stanovnici i okolnih mjesta bili naučili, a to bi država trebala poticati, jer se zemljišne knjige same od sebe neće riješiti ako nema imputa i angažmana i zahtjeva samih stranaka. To sudovi po službenoj dužnosti ne rješavaju. Ne znaju oni tko je kome prodao ako netko taj kupoprodajni ugovor drži u ladici i još ga nije ni ovjerio, tako da ni Porezna uprava ne dostavlja zemljišno-knjižnom odjelu. Dakle, ljudi su se počeli navikavati. A tu jednu naviku treba njegovati, ne smije se je sasjeći. Upravo da radi sud kao zemljišno-knjižni sud. A pogotovo najveće probleme sa neuređenim zemljišnikom i katastrom imamo mi u priobalju. I prema tome, ovo bi bio jedan ogledni primjer, da ukoliko se parnični predmeti, razumljivo je da ako ih nema dovoljno da eto ostaju u Šibeniku. A ni u kom slučaju zemljišno-knjižni predmeti ne bi trebali se susprezati se da se ne odašilju upravo Općinskom sudu u Tisnom. To je sud na kraju krajeva, koji je nemojmo zaboraviti da je to jedini otočni sud, sud na otoku koji je izgubio onu svoju samostalnu jedinicu kao sud. A bilo je rečeno da na otocima neće se ukidati sudovi. Što se tiče samog konačnog prijedloga Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, dobro je da je ovo išlo u treće čitanje. Ni sudovi nisu nikli baš preko noći niti su se uhodavali i ne treba ih tek tako sasjeći. Ovdje treba zaista zahvaliti predlagatelju što je veliki dio amandmana uvažio. Prije svega ti su amandmani dolazili iz različitih stranaka. Nisu dolazili u smislu kao počesto neki amandmani na proračun dolaze, da su više afirmacija podnositelja, nego u oni korist čiju se zalaže, nego zaista su ti amandmani bili u korist građana. I evo predlagatelj je tako usvojio i zadržao Prekršajni sud i u Križevcima i u Pagu i u Našicama i u mnogim Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Međutim, evo mi u klubu SDP-a ističemo da koliko god je predlagatelj nastojao da se stvore jedinstveni kriteriji po kojem bi eto neki sudovi prekršajni ostali, a neki se pripojili tj. praktički nestali, da u svim tim slučajevima koliko god razumijemo da nije jednostavno, jer i život se ne može uvijek suzbiti u čvrste u čvrste kriterije i određene, pogotovo one koje su određene i brojem predmeta i brojem stanovnika i brojem kilometara, kao što su tu egzaktni tu i pokazatelji i jedna čvrsta mjerila. Međutim, evo treba istaći da u Koprivničko-križevačkoj županiji bilo bi potrebno da ostane prekršajni sud i u Đurđevcu, i u Koprivnici, i u Križevcima, zato što prije svega ne samo što je to tradicija sudstva i prekršajnog sudovanja u tim mjestima, nego jednostavno i gustoća naseljenosti u Koprivničko-križevačkoj županiji i međusobna udaljenost postojećih prekršajnih sudova na području ove županije, upravo svjedoči o takvoj jednoj potrebi. Na kraju krajeva da i ne spominjem sada druge dvije županije, ali u svakom slučaju u nekim drugim županijama koji imaju manju gustoću naseljenosti sačuvali su bar tri prekršajna suda. Zato evo još jednom predlažem da se još jednom razmotri što je sa ova tri. Bar za sada. Vidjet ćemo poslije. Jer nije ovo ni jedna mreža sudova koja će za svagda i za navijek biti određena. Treba ipak vidjeti i sačekati konačnu reformu, a moći ćemo govoriti da je reforma na kraju uspjela kada ne budemo više imali zaostalih predmeta i kada se predmeti budu rješavali u primjerenom roku. Primjerice evo može se navesti da Križevačko-koprivnička županija koja ima 124 tisuće 467 stanovnika, da sam grad Koprivnica ima skoro 31 tisuću stanovnika. Grad Križevci ima preko 22 tisuće stanovnika, a grad Đurđevac 9 tisuća stanovnika. S druge strane imamo u nekim drugim županijama gradove koji imaju gotovo dvostruko i trostruko manje stanovnika, a zadržavaju prekršajni sud. Isto tako evo plediramo da predlagatelj posebno razmotri očuvanje suda u Karlovačkoj županiji do Prekršajnog suda Ogulinu. Naime, Prekršajni sud u Ogulinu sudio bi i dalje za područje Općina Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj i grad Ogulin. Prema tome, zašto posebno spominjem Ogulin? Naime, kao što znate tu je i potpisana peticija i 327 stanovnika zatražili su da Prekršajni sud u Ogulinu i dalje nastavi s radom. Vidite na takve peticije i onaj ozloglašeni sustav nije se usudio ići protiv. Dakle, to je nešto što sami stanovnici traže. To nije što jedan zastupnik iz određenog područja eto traži, tako da bi pred određenim krugom mogao poslije reći kako se izborio za očuvanje određenog pravosudnog tijela. Dakle, to stanovnici traže. Na kraju krajeva Ogulin i Karlovac udaljeni su preko 50 kilometara jedan od drugog, a vidimo da je ovdje kriterij 50 Dakle, evo svršit ću posebnu pozornost predlagatelju na ono što je rečeno kod već spojenih sudova kod općinskih sudova da moramo biti vrlo oprezni i kod ukidanja određenih prekršajnih sudova, a posebno na ove na koje sam sada ukazala, sada ukazala, da do izglasavanja predlagatelj još jedanput razmotri što je od ovoga prihvatljivo. A vidim evo ne samo što sam ovdje sada istaknula nego da egzistiraju i pisani amandmani koji su vrlo detaljno obrazloženi sa pravnom podlogom, podlogom, sa povijesnom podlogom koji su na kraju krajeva i naša pravno povijesna kultura a i sa sadašnjom opravdanošću sadašnjeg trenutka i potreba njihovih stanovnika. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a riječ ima poštovana zastupnica Danica Hursa. Zahvaljujem. Gospođo potpredsjedniče, poštovani predlagatelji ovog zakona, kolegice i kolege. Eto, prema prijedlogu ovog zakona od osnovanih dosadašnjih 116 prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj se ukupno 63 prekršajna suda ukidaju i određuje se njihovo područje i sjedište. U mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji po prijedlogu ovog zakona osnivaju se prekršajni sudovi u Krapini, Zaboku i Zlataru a ukidaju u Klanjcu, Pregradi i Donjoj Stubici na način da se Prekršajni sud Klanjca spaja na Zabog, Prekršajni sud Donje Stubice na Zlatar a Prekršajni sud Pregrada na Krapinu. Eto to kaže Prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova koji je stigao k nama na naše saborske klupe. Ja stojim na stajalištu da predložena reorganizacija neće rezultirati bržim i efikasnim dijeljenjem pravde barem ne na svim destinacijama, jedna od njih je svakako i Donja Stubica. Zato ću iznijeti činjenice koje se protive najavljenom ukidanju Prekršajnog suda u Donjoj Stubici i pripajanje istog Prekršajnom sudu u Zlataru. Prekršajni sud u Donjoj Stubici postiže izuzetno dobre rezultate u radu. Sudačku dužnost obavljaju dva suca te je u 2008. riješeno tisuću 584 predmeta a u postupku je još tisuću 371 predmet. Financijski gledano od naplate kazni prihodovano je milijun 121 tisuća 427 kuna što je gotovo u cijelosti pokrilo plan odnosno sredstva dobivena od ministarstva koja su za 2008. doznačena u iznosu od milijun 806 kuna. Kada se uzmu u obzir postupci u tijeku lako je zaključiti da bi prihodi suda mogli biti veći od rashoda. Prekršajni sud u Donjoj Stubici smješten je od prije nekoliko godina u zgradu od 220 metara kvadratnih koja je uređena sredstvima Ministarstva pravosuđa. Preseljenjem suda u Zlatar prostor u Stubici ostaje prazan a prostor suda u Zlataru prenatrpan kao što sad imamo najnovije informacije. Broj stanovnika pod nadležnošću Prekršajnog suda u Donjoj Stubici je 27 tisuća 590 i gotovo je jednak broju od 27 tisuća 720 koji je pod nadležnošću suda u Zlataru. Prekršajni sud u Donjoj Stubici pokriva znatno prometnije područje od Prekršajnog suda u Zlataru jer u svojoj nadležnosti ima turističke destinacije kao što su Stubičke toplice, Marija Bistrica, Gornja Stubica što podrazumijeva izraženo prometno područje vezano na prometnice lokalnog županijskog i državnog značaja. Prema neslužbenim saznanjima Prekršajni sud u Donjoj Stubici ima u kontinuitetu veći broj predmeta u obradi od istog u Zlataru što je moguće provjeriti u Ministarstvu pravosuđa a posljedica je u nadležnosti suda koji pokriva kao što sam rekla turističke destinacije koja u sezoni primi višestruko veći broj turista od broja domicilnog stanovništva. I ono što je zapravo najvažnije u cijeloj priči, stanovnici grada Oroslavlja, Stubičkih toplica, Donje i Gornje Stubice nemaju nikakvog izravnog javnog prijevoza do Zlatara. Da bi se stiglo u novo predloženo sjedište Prekršajnog suda u Zlatar potrebno je koristiti i vlak i autobus u nekoliko kombinacija za što je potrebno odvojiti vrijeme od četiri sata. I naravno, to predstavlja i dodatni financijski izdatak za svakog korisnika tog suda. Onoliko koliko sada znam karta za tu destinaciju iznosi 80 kuna. Zbog naprijed nabrojenih razloga očekivala sam da će predlagatelj uvažiti i prihvatiti amandman koji sam podnijela, međutim na moju veliku žalost ja sam danas na odboru saznala da amandman koji je podnesen neće biti prihvaćen. Stoga ja ovdje izražavam svoju osobnu ogorčenost. Moram reći da je nezadovoljstvo i svih 27 tisuća 500 građana na području koje je pokrivalo sada sjedište Prekršajnog suda u Donjoj Stubici također izraženo i prisutno. Moram reći da imam osjećaj da se građane koji su bili u nadležnosti Prekršajnog suda u Donjoj Stubici prebacilo u Zlatar kao paket. Zašto to tako govorim? Zato jer teren govori nešto sasvim drugo. Zabok i Oroslavlje su dva susjedna grada. Dakle, po toj logici, po onome svemu što sam naprijed rekla da je problem trebalo je pripojiti Oroslavlje, Stubičke toplice, Donju i Gornju Stubicu Prekršajnom sudu u Zaboku. ovog časa reći da ću povući amandman kojim sam tražila da se ostavi Prekršajni sud u Donjoj Stubici ali se nadam da će moja stručna služba uspjeti napraviti amandman kojim ćemo tražiti da se potez od Oroslavlja do Gornje Stubice pripoji Prekršajnom sudu u Zaboku. To će podržati svi gradonačelnici i načelnici s kojima sam danas bila u kontaktu jer na taj način zapravo vodimo računa o korisnicima suda. Rekla sam, za Zlatar ovog časa ne postoji nikakva izravna veza u javnom prijevozu a u Zaboku taj javni prijevoz postoji i u obliku vlaka i u obliku autobusa. Stoga vas lijepo molim da ovaj novi amandman koji će stići pred vas razmotrite i da ga uvažite jer na taj način činite veliku uslugu korisnicima, zapravo onima zbog kojih prekršajni sudovi postoje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika HSS-a poštovani zastupnik Stanko Grčić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi predstavnici predlagača, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Spajanjem sudova iste vrste započinje racionalizacija mreže sudova, a time i provođenje zaključka Vlade Republike Hrvatske, odnosno daje se potpora projektu "Podrška reformi pravosudnog sustava. Smanjili smo broj općinskih sudova sa 108 na 67 općinskih sudova, a ovim današnjim prijedlogom predlaže se smanjenje sa 114 prekršajnih sudova na 63. Ja ću kao i u prvom čitanju ukazati na kriterije koje najčešće spominjemo kao temeljni element prilikom donošenja odluka o racionalizaciji mreže sudova. Kod kriterija spominjemo broj predmeta, broj sudaca, godišnji priliv predmeta, broj sudaca kao i udaljenost sudova koja bi u pravilu trebala biti manja od 50-tak kilometara do prvog prekršajnog suda. Spomenuti kriteriji dobri su elementi prilikom donošenja odluka o racionalizaciji, ali nisu po nama u klubu HSS-a i jedini kriterij koji je možda trebalo primijeniti. Ponovit ću neke dijelove iz rasprave iz prvog čitanja koji nisu uzeti u obzir, a prije svega to su neke povijesne činjenice i detalje. Povijesne činjenice koje su zaživjele u praksi sudovanja u nekim našim gradovima, a a to posebno ističem na području naše Bjelovarsko-bilogorske županije. To su Čazma, Garešnica i Grubišno polje gdje se možda spajanjem prekršajnih sudova na području Bjelovarsko-bilogorske županije moglo doći i do trećeg prekršajnog suda, što mislim da bi bilo u velikom interesu naših građana. Pored tradicije postojanja Općinskog suda i Prekršajnog suda u Gradu Čazmi daleko je dulja ta tradicija nego u okolnim mjestima gdje sudovi ostaju i danas djelovati. Ukazujem na činjenicu da Prekršajni sud u Čazmi pokriva preko 50 naselja čiji građani bi trebali po sadašnjem, odnosno ovom prijedlogu mreže prekršajnih sudova, putovati preko 80-tak kilometara do prekršajnog suda. No ipak, moramo zahvaliti predlagaču što je uvažio argumente i prihvatio prijedloge kluba Hrvatske seljačke stranke vezano uz pripajanje suda u Križevcima. U našem prijedlogu istakli smo da bi sud u Koprivnici bio 60-tak kilometara udaljen za stanovnike rubnih općina županije i to Općina Gornja Rijeka i Kalnik, a koje su ujedno ili po određenim statističkim mjerilima spadaju u najsiromašnije općine u županiji te bi njihovim stanovnicima sigurno putovanje u Koprivnicu predstavljalo velike poteškoće, odnosno veliki problem. Što se tiče pak broja predmeta u sudu, odnosno njihovog godišnjeg priljeva te na osnovu tog broja potrebnih sudaca, Prekršajni sud u Križevcima u oba kriterija zadovoljava da bude uvršten u ovaj prijedlog novog zakona. pokazanom razumijevanju i uvrštavanju Prekršajnog suda u Križevcima u ovaj prijedlog. No, građani s područja spomenute tri ranije grada s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i pripadajućim općinama također statistički gledano spadaju u siromašnija naselja i općine u našoj županiji i time ustvari siromašnijim građanima ovakvim prijedlogom stvaramo dodatne troškove, odnosno imućnijim građanima činimo određene privilegije i smatramo da se radi o svojevrsnom propustu ili nepravdi prema ovim građanima. Ova centralizacija uz centralizaciju ostalih državnih ustanova i službi, uz sjedište županija povećava troškove znači građana. Mišljenja smo da trebamo racionalizaciju vršiti i u interesu građana, a ne samo u interesu određenih naputaka koje je dobilo. Moramo si postaviti pitanje da li racionalizacijom smanjujemo i troškove naših građana ili ih povećavamo. No, vjerujemo da će se predloženom racionalizacijom mreže prekršajnog suda ostvariti neki financijski efekti koji se temelje na manjem broju predsjednika sudova, a nadamo se da će se ovakvom organizacijom riješiti i zaostaci u neriješenim predmetima, a time i omogućiti jasno specijalizaciju sudaca koja će pridonijeti, po našem uvjerenju, uspješnijem radu svih novo ustrojenih prekršajnih sudova. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa, poštovana gospođo potpredsjednice. Gospodine državni tajniče sa suradnicom. Prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova o kojemu danas raspravljamo logičan je slijed zakonodavne aktivnosti u projektu racionalizacije mreže sudova, obzirom da je u drugoj polovici 2008. godine donijet Zakon o područjima i sjedištima sudova, općinskih sudova, kao i Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Podsjećam ovdje da je Vlada Republike Hrvatske krajem 2005. godine donijela Strategiju reforme pravosuđa tek kao jednu od mjera za postizanje konačnog cilja efikasnog, profesionalnog, nepristranog i neovisnog pravosuđa predvidjela i racionalizaciju mreže sudova u Republici Hrvatskoj. Hrvatskoj. Evaluacija prvobitnog prijedloga projekta u suradnji sa Fincima da se provede pilot programa spajanja manjih prekršajnih sudova s manjim općinskim sudovima u istom mjestu pokazala je nakon provedbe pilot projekta da ovaj način racionalizacije nije dao rezultata, obzirom da nije istovremeno usklađeno paralelno zakonodavstvo glede nadležnosti i postupaka pa se pokazalo da same materijalne uštede na zajedničkim službama i troškovima nisu dale željene rezultate u smislu poboljšanja učinkovitosti i kvalitete suđenja. I nije to tada prikazivano kao što smo ovdje mogli čuti, kao neki spas hrvatskoga pravosuđa. Bio je to jedan od prijedloga tadašnjeg projekta koji se provodio i uvijek i isključivo kao ograničeni pilot projekt. Tako je bio i proveden i obzirom na njegove rezultate od njega se odustalo i u cijelosti se prihvatio prijedlog spajanja da racionalizacija ide u pravcu spajanja sudova iste vrste. U tom smislu zaključkom Vlade Republike Hrvatske iz ožujka 2007. započet je proces racionalizacije mreže sudova. Zaduženo je Ministarstvo pravosuđa da u okviru projekta CARDS 2003. podrška reformi pravosudnog sustava izradi prijedlog racionalizacije mreže sudova. Racionalizacija mreže općinskih sudova provedena je donošenjem Zakona o područjima i sjedištima sudova 2008. Čuje se dosta odnosno ponekad se čuju prigovori evo da u provedbi toga zakona su se samo mijenjale ploče na zgradama sudova, a da do faktičnog spajanja nije došlo osim u vrlo malom broju sudova. Ali ovdje ponovo želim naglasiti i svatko tko razumije pravosuđe mora razumjeti i to da se upravo tom promjenom ploče, odnosno administrativnim spajanjem otvorila mogućnost stvarne, suštinske racionalizacije, tj. raspodjele sudaca unutar novog istog suda, njihova specijalizacija, mogućnost dodatne edukacije, uravnoteženje broja sudaca i predmeta unutar većeg suda itd. S terena dolaze pozitivne povratne informacije, dolazi do, započeta je dakle specijalizacija sudaca unutar suda. Ono što je najvažnije da građanima sudovi sudovi ostaju dostupni iz razloga što u njihovim mjestima ostaju sve one administrativne službe u smislu podnošenja podnesaka, a kao što smo i čuli i zemljišnici kao oni dijelovi sudova gdje su građani najneposrednije zainteresirani da im bude u njihovom mjestu taj dio suda. Prijedlogom ovog zakona, a poštujući kriterije koji objektivno uređuju broj prekršajnih sudova s obzirom na broj predmeta, godišnji priliv, broj sudaca, međusobnu udaljenost sudova kao i specifičnosti sudova na otocima. Umjesto dosadašnjih zakonom predviđenih 114 prekršajnih sudova od kojih je osnovano i radi 106 ustanovljuje se ukupno 63 prekršajna suda i određuje njihovo područje i sjedište. Moram reći da prije donošenja konačnog prijedloga zakona koji je evo sada u trećem čitanju pa je kroz te prijedloge pretrpio i određene izmjene provedene su široke konzultacije na terenu, konzultacije s predsjednicima sudova, sucima, građanima, predstavnicima lokalne samouprave, te su u tom smislu prihvaćene i sugestije kao i amandmani saborskih odbora. S obzirom na potrebna sredstva i vrijeme za osiguranje potrebnih uvjeta, radnog prostora, tehničke opremljenosti, prekršajnih sudova u sjedištima spojenih sudova ovim prijedlogom određeno je da za provedbu postupka racionalizacije i fizičkog spajanja je potrebno dulje vrijeme, a dinamiku toga fizičkoga spajanja utvrdit će pravilnikom ministar pravosuđa. Jednako tako, ovim prijedlogom zakona ovlašten je ministar posebnom odlukom odrediti osnivanje stalnih službi izvan sjedišta prekršajnog suda do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad suda u njegovom sjedištu i upravo na taj način neće niti u jednom trenutku biti ugrožen kontinuitet rada sudova i njihova dostupnost građanima. Naravno da bih se složila sa konstatacijom da osim ove mjere racionalizacije, a to nipošto i ni ukoliko nije jedina mjera. mjera. Dakle, Strategija reforme pravosuđa sa konačnim ciljem efikasnog i nepristranog pravosuđa ima određeno niz mjera, pa jedna od njih je i racionalizacija mreže sudova. Naravno da treba posizati i da je posegnuto i da su kroz Ministarstvo pravosuđa provedeni i projekti i zakoni druge vrste koji bi odteretili sudove, odnosno predmete koji su došli na sud, učinili njihovo rješavanje bržim i efikasnijim. Pa samo da napomenem. Dakle, da je donesen novi Prekršajni zakon o kojem smo čuli kakvi su efekti, da su nesporne ostavine, ovrhe prenijete u rješavanje javnim bilježnicima, da su provedeni i mnogi projekti i još se uvijek provode snaženja i ojačavanja rješavanja postupaka mirnim putem, sudskim i izvan sudskim. I zato možda ne bi bilo dobro poslušati sugestiju da bi racionalizacija mreže sudova trebala biti zadnja stepenica nakon što se svi zaostaci riješe i nakon što više ne bude povećan priliv predmeta i ne bude više zaostataka, da se onda krene u racionalizaciju iz jednostavnog razloga što onda kad bismo imali takvo pravosuđe više ne bi ni trebali posizati za takvim mjerama. Dakle, mjera racionalizacije mreže sudova jest i mora biti jedna od niza mjera koje su zacrtane Strategijom reforme pravosuđa, a u cilju konačnog rješenja, a to je efikasnog, učinkovitog, nepristranog i profesionalnog pravosuđa. Sukladno ovom iznijetome, a imajući na umu sve pozitivne pokazatelje i u ocjeni primjene novog Prekršajnog zakona koji govori da se njegovom primjenom priliv predmeta na prvostupanjske prekršajne sudove smanjio za 25 do 30%, a na Visoki prekršajni sud za 30% što daje nadu da se više nikada nećemo suočiti sa činjenicom da je preko 50% prekršajnih predmeta obustavljeno zbog zastare nailazeći na jedan čep na Visokom prekršajnom sudu. Da je gotovo bio recept da se kaže u prekršajnom postupku žali se, doći će ti do Visokog prekršajnog i tamo će past u zastaru. Dakle, zbog svega toga i zbog toga što držimo da je ova racionalizacija mreže prekršajnih sudova jedna u nizu dobrih mjera za ostvarenje konačnog cilja, a to je učinkovit i profesionalan rad prekršajnih sudova. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i podržat će prijedlog ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Marin Brkarić.

Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova u trećem čitanju. Manje je dobro što amandmani zastupnika IDS-a nisu prihvaćeni koje smo dali na drugo čitanje, ali mi ćemo ih ponoviti ponovno. I treće je što bi rekao svakako što se tiče samog prijedloga zakona, a mislim mi kao klub IDS-a podržavamo reformu pravosuđa i samu strategiju. Isto tako mislimo da je nužno bilo pristupiti procesu racionalizacije mreže sudova, ali svakako da je dobro i preispitati do koje mjere je potrebno izvršiti racionalizaciju mreže da ona ne bude štetna, da ona naše građane ne izlaže nekim dodatnim troškovima, da na neki način možda i negdje gdje je tradicija sudovanja i povijesno gdje su utemeljeni ti sudovi duži niz godina ne dešavaju se stvari da ukidamo takve sudove. Činjenica je da je u Republici Hrvatskoj ustanovljeno 114 prekršajnih sudova. Znamo da je jedan dio njih ustanovljen nakon ovog teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske. Činjenica je isto tako da radi 106 sudova, ali isto tako je činjenica da sada predlažemo znači ukidanje, odnosno da ukupno ostane 63 prekršajna suda. Mislim da je ovakav pristup možda preradikalan, ne možda nego sigurno. Mnogi prije mene u ime klubova rekli su da je možda kriteriji koji su dani nisu poštivani u cijelosti, odnosno nisu objektivno, nije nije objektivno utvrđen broj prekršajnih sudova. Ja ću spomenuti upravo na primjeru Prekršajnog suda u Labinu, a gdje sam predlagač, odnosno Vlada ili Ministarstvo pravosuđa kaže da je mreža prekršajnih sudova pratila mrežu općinskih sudova. Upravo javlja se da se predlaže ukidanje Prekršajnog suda u Labinu iako postoji ili mrežom je predviđen Općinski sud u Labinu. Znači jedna nedosljednost, ili upravo ono što sam prije rekao, znači jedno subjektivno tumačenje kriterija gdje su upravo predlagač je rekao da će se pratiti ili da su prekršajni sudovi de facto pratili mrežu općinskih sudova. Nadalje, spomenut ću što se tiče samog Prekršajnog suda u Labinu. Znači nije uzeto u obzir da postoji Općinski sud Labin, znači nije poštivana ta mreža. Znači to je jedan od temeljnih kriterija. Ali isto tako nije uzeto u obzir da se Prekršajni sud nalazi na istočnoj obali, jedini Prekršajni sud na istočnoj obali istarskog poluotoka. Isto tako nije poštivan kriterij da je povećan broj predmeta posebno tijekom turističke sezone. Nadalje, taj Prekršajni sud ima prostor u vlasništvu Republiku Hrvatske, što svakako će iziskivati dodatne troškove ukoliko se radi o ukidanju i stvaranju novog prostora u novom sjedištu. Isto tako nije poštivan ni kriterij kadrovske ekipiranosti, s obzirom da je sud kadrovski ekipiran. Evo to je jedan amandman. A drugi amandman odnosi se na Prekršajni sud u Buzetu. Isto samo kratko bih rekao da se radi o području, pokriva područje općine Lanišće i grada Buzeta, a radi se o područjima na granici sa susjednom Republikom Slovenijom, sa povećanim brojem predmeta. Za općinu Lanišće moram reći da je to općina od posebne državne skrbi, a Buzet, brdsko-planinsko područje i ocjenjujemo da i taj Prekršajni sud treba kao takav ostati, znači da ne ukida se Prekršajni sud u Buzetu, i ranije sam spomenuo sud u Labinu. Evo to su prijedlozi naših amandmana koje ćemo ili koje smo već dali u proceduri. S time da svakako naše glasanje o podršci samog prijedloga zakona ovisit će o argumentiranom prihvaćanju amandmana koje smo iznijeli, iznijeli, vezanih na općinski sud, Prekršajni sud u Labinu, odnosno Prekršajni sud u Buzetu. Hvala. Hvala lijepo. Krećemo na raspravu pojedinačno. Pojedinačno prijavljenih zastupnika prva je na redu Nada Čavlović Smiljanec. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Prema Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, predviđa se racionalizacija mreže prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj, a vezano uz strategiju reforme pravosuđa i konkretno se predlaže, odnosno ustanovljuje mreža od 63 prvostupanjskih prekršajnih sudova. U prijedlogu racionalizacije navodi se da sadašnja mreža prekršajnih sudova neučinkovita i skupa za državu. Predlagatelj nadalje navodi kriterije koji su kao objektivni kriteriji uzeti u obzir pri odluci koji sudovi će se ukinuti i pripojiti na neki drugi sud. Moram reći da je kriterij broja predmeta relativno nepouzdan i neodgovarajući, odnosno neprimjenjiv na prekršajne sudove i to iz više razloga. Naime, broj predmeta te …/Govornica se ne razumije./… predmeta su potpuno neupotrebljivi kriteriji za prekršajno sudovanje, jer ne postoji jedinstveni, odnosno poseban sudski poslovnik koji bi na nedvosmislen način ustrojio jedinstven način evidentiranja spisa tijekom jedne godine. I upravo iz tih razloga događalo se da svaki sud ima svoje načine evidentiranja spisa i priliva predmeta, potpuno ga različito iskazujući u godišnjim izvješćima, a što je na kraju rezultiralo i proizvelo i neodgovarajuću sistematizaciju broja sudaca u pojedinim sudovima. Tako danas imamo situaciju gdje manji broj prekršajnih sudova ima vrlo komotnu situaciju u pogledu broja predmeta u radu, a neki sudovi jednostavno ne mogu riješiti niti polovinu zaprimljenih predmeta. I upravo zato kriterij broja sudaca u smislu da se zadržavaju oni sudovi koji imaju tri i više suca je posve nepouzdan, jer je sistematizacija radnih mjesta proizašla iz netočnih podataka o broju i prilivu predmeta. Isto tako nije točan navod iz obrazloženja konačnog prijedloga zakona da će svi novoustanovljeni sudovi, njih 63, biti sudovi sa najmanje 3 suca. Osim sudova na otocima, jer npr. Opatija i Rovinj nisu koliko je poznato otoci, a imaju manje od 3 suca, ali u tim mjestima i dalje ostaje prekršajni sud. Nedosljednost se očita i u kriteriju udaljenosti manje od 50 kilometara kao uvjet da se ukinu sudovi koji su na manjoj udaljenosti. Isto tako netočna je tvrdnja da je konačni prijedlog zakona usklađen sa mrežom općinskih sudova, prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova, jer prema tom zakonu ustanovljeno je 67 općinskih sudova, a broj prekršajnih sudova se smanjuje na 63 i radi se o širem zahvatu i racionalizaciji koji nema baš nikakvog uporišta u realnosti. Naime, po svim objektivnim kriterijima prekršajnih sudova bi trebalo biti više nego općinskih, iz razloga što se radi o potpuno različitim vrstama sudovanja, gdje dinamika postupanja u prekršajnom sudovanju znatno veća u smislu da je neophodna prisutnost sudionika u postupku okrivljenika, kažnjenika, tužitelja, sudskog vještaka, itd. U nastavku želim nešto reći o novoj mreži prekršajnih sudova u odnosu na Virovitičko-podravsku županiju. Vidimo da predlagatelj nije prihvatio amandman kojim je predloženo da se Virovitičko-podravskoj županiji osim Prekršajnog suda u Virovitici osnuje i Prekršajni sud u …., odnosno da taj sud ustvari se ne pripaja na Prekršajni sud … nego da ostane kao samostalan sud, a kao razlog navodi se da za osnivanje tog suda nije udovoljeno kriterijima za osnivanje prekršajnih sudova. To naprosto nije točno. Što se tiče Virovitičko-podravske županije predlagatelj je odstupio od nekih kriterija koji su trebali biti uzeti u obzir prilikom utvrđivanja nove mreže prekršajnih sudova, pa je upravo iz tih razloga došlo do ukidanja 3 prekršajna suda koji se svi opet pripajaju na Prekršajni sud u Virovitici. Nedosljednost prije svega očito je u tome što se nije poštivao kriterij da međusobna udaljenost sudova bude manja od 50 km. Jer je udaljenost znatnog broja naselja i gradova u Virovitičko-podravskoj županiji veća od 50 km. Za Virovitičko-podravsku županiju gdje se predlaže osnivanje samo jednog prekršajnog suda i to u Virovitici, upravo ova udaljenost gradova i općina kao i naselja znatno će otežati dostupnost građana sudu, odnosno ona će u većini slučajeva praktično biti nemoguća. Nadalje, u prijedlogu se navodi da je prijedlog ovog zakona ostvaren sa mrežom općinskih sudova što opet nije točno. Poznato je da u gradu s …. ne postoji općinski sud, a vidimo da se predlaže ukidanje prekršajnog suda dok se u istom tom prijedlogu zakona predlaže da ostaju prekršajni sudovi u nekim mjestima premda nisu ostali postojali u tim mjestima i općinski sudovi. Koliko je ova ponuđena mreža sudova štetna i loša za građane naše županije navesti ću primjer Prekršajnog suda u Slatini. Godišnji priljev predmeta na tom sudu je oko 2 tisuće i 400 predmeta, a to je oko tisuću izvršnih predmeta u kojima prisustvo kažnjenika uglavnom neophodno. Zbog tako velikog broja predmeta mreža prekršajnih sudova bi trebala biti što je moguće gušća da bi se omogućilo građanima da lakše i s manje troškova pristupe sudu. I u dosadašnjim uvjetima većini građana u prekršajnom postupku izuzetno teško doći na sud iz udaljenijih mjesta jer u prekršajnim postupcima rješavaju se takva kažnjena djela ponašanja čiji počinitelji zaista može biti svatko. Primjerice mogu se navesti …. prekršaji i … sa sigurnosti prometa na cestama, ne vezanje pojasa, prekoračenje brzine itd. Upravo takvi prekršaja je najviše i što je najveći problem prema pravilima prekršajnog postupka prisutnost stranaka u vođenju postupka je obavezna. I znate da … razloga da konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova uložen je opet amandman, to očekujemo i plediram na državnog tajnika da malo razmotri ovu situaciju htjela bih još samo reći da je Osječko-baranjska županija doduše je duplo veća od Virovitičko-podravske županije i u toj županiji je ostalo 5 prekršajnih sudova, a u Virovitičko-podravskoj županiji samo jedan prekršajni sud. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu za raspravu je poštovani zastupnik Bruno Kurelić. **Kurelić, Bruno (SDP)** Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pogledom na sat vidi se da je ovo vrijeme kad pažnja slušateljstva opada, a uvažavajući činjenicu da je dio moje rasprave već načela moja kolegica Ingrid Antičević u okviru rasprave kluba zastupnika SDP-a maksimalno ću skratiti svoju raspravu. Kao što je poznato konačni Prijedlog Zakona o sjedištima prekršajnih sudova Vlada je uputila u srpnju mjesecu u saborsku proceduru. Temeljem sadržaja ovog akta, a u slučaju da se njegov sadržaj u cijelosti prihvati u petak, nadam se glasovanju u Hrvatskom saboru, na području Karlovačke županije trebao bi egzistirati tek jedan prekršajni sud sa sjedištem u Karlovcu. Reakcija lokalne javnosti posebice na ukidanje Prekršajnog suda u Ogulinu pokrenula je čitav niz radnji koje su za cilj imale traženje opstanka ovog prekršajnog suda. 327 stanovnika područja grada Ogulina te općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj područje je koje je dosada pokrivao ovaj prekršajni sud, potpisalo je peticiju koju imam ovdje ispred sebe za opstanak ovog prekršajnog suda, a gospođa Antičević je govorila već i o važnosti peticije. Ova peticija čini ukupno 14,9% od ukupno 23 tisuće 445 stanovnika područja koja je pokrivao ovaj prekršajni sud. Gradonačelnik grada Ogulina, gradonačelnici prije navedenih općina zatražili su od nas, saborskih zastupnika, sa područja Karlovačke županije, da pokrenemo aktivnosti temeljem svojih mogućnosti i u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, koje bi rezultirale opstankom ovog suda nakon rasprave ovdje u ovom Domu. Pošto nismo realizirali mogućnost da svi zastupnici svojim potpisom sa ovog područja podrže ovu inicijativu, naravno amandman na raspravu, odlučili smo, moja malenkost i gospođa …. uputiti amandman na konačni prijedlog vodeći se svojim argumentima kao odgovor na kriterije predlagatelja konačnog Prijedloga ovog zakona. Prvi kriterij, ako je kriterij udaljenost onda ona nema uporište u ovom slučaju. Udaljenost do Prekršajnog suda od 50 km pada već u startu jer je sam grad Ogulin udaljen od Karlovca 55 km, a pojedine općine, a da ne govorim o mjestima unutar njih i do 90 i preko 90 km. A sud je prvenstveno trebao biti na usluzi građanima. Drugi parametar, parametar učinkovitosti također nema uporište, a tijekom 2008. godine ovaj sud riješio je preko 2 tisuće 800 predmeta. Tijekom 2007. godine broj predmeta je na razini broja predmeta prekršajnih sudova u Delnicama i Pazinu. Samo temeljem ovih argumenata koji smo direktno sučelili sa argumentima predlagatelja bez širenja argumentacije na područje koje može imati subjektivne konotacije kao što je povijesni "background" razvoja sustava na dotičnom području, željeli smo ukazati da je opstanak Prekršajnog suda u Ogulinu ne samo opravdan već nužan. Temeljem rečenog nadam se da ćete uzeti u obzir obrazloženje obrazloženje ovih amandmana i u skladu s time mi ćemo vidjeti kako će biti konačno rješenje. Hvala vam svima na pažnji. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, rekao bih logičan je slijed zakonodavne aktivnosti Vlade Republike Hrvatske obzirom da je u drugoj polovici 2008. godine donijet Zakon o područjima i sjedištima sudova, kao i Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Podsjećam da je Vlada Republike Hrvatske usvojila strategiju reforme pravosuđa, te je za jedan od ciljeva postavila racionalizaciju mreže sudova u Republici Hrvatskoj spajanjem sudova iste vrste kako bi se postigla veća učinkovitost i ekonomičnost. U tom smislu zaključkom Vlade Republike Hrvatske zaduženo je Ministarstvo pravosuđe u okviru projekta CARDS 2003 podrška reformi pravosudnog sustava izraditi prijedlog smanjenja sudova. Ovim konačnim prijedlogom zakona, a poštujući kriterije koji objektivno određuju broj prekršajnih sudova, s obzirom na broj predmeta, godišnji priliv, broj sudaca, međusobnu udaljenost, kao svakako specifičnost sudova na otocima umjesto dosadašnjih 114 sudova, od kojih je osnovano i radi 106 prekršajnih sudova, ustanovljuje se ukupno 63 prekršajna suda i određuje se njihovo područje i sjedište. Smatram da je dobro što se predlagatelj odredio da je za provedbu postupka racionalizacije potrebno dulje vrijeme kako u pogledu osiguranja potrebnih uvjeta radnog prostora, tako i tehničke opremljenosti prekršajnih sudova u sjedištima koja su nastala spajanjem, a koju dinamiku osiguravanja ovih uvjeta pravilnikom donosi ministar pravosuđa. Isto tako ovim konačnim prijedlogom zakona, ovlašćuje se ministar pravosuđa da posebnom odlukom odredi osnivanje stalnih službi izvan sjedišta suda, do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad u njegovom sjedištu. S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu značaj i važnost reforme pravosuđa u postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, podržavam donošenje Zakona o područjima i sjedištima prekršajnim sudovima kao i sve prihvaćene amandmane od strane predlagatelja. Hvala.

Nedvojbeno da postoji podrška procesu racionalizacije mreže sudova i to je ono što nas naravno veseli. Mi smo zaista dobar dio amandmana prihvatili koje smo dobili ali zna se negdje moramo kako bih rekao podvuć i reći to su neki standardi ispod kojih ne idemo. Svi oni koji su danas pledirali i tražili da ostavimo neke sudove, ja moram reći da ćemo zaista biti vrlo uviđavni kod stalnih službi izvan sjedišta sudova. Jer zaista neki prijedlozi ne udovoljavaju onim minimalnim zahtjevima predložiti da ostane sud koji bi godišnje imao 400 predmeta u radu, to nema smisla imati sud samo za 400 predmeta. Mi tim građanima možemo izaći i izaći ćemo im u susret na načina da ili ćemo uvesti sudačke dane ili ćemo negdje ostaviti stalnu službu izvan sjedišta suda, tako da građani neće morati putovati prevaljivati ovo o čemu ste govorili govorili 80 ili 90 kilometara. I taj princip naprosto dobro funkcionira kod mreže općinskih sudova i nema razloga da to mijenjamo i da taj princip ne primijenimo i kod mreže prekršajnih sudova. Mi držimo da je ovo dobar i pristojan prijedlog i evo do glasovanja još ćemo ove amandmane jednom izanalizirati i vidjeti da li još možemo negdje nešto promijeniti. Ali mislim da smo da smo doista blizu onoga što nam odgovora. Ali znate, u budućnosti je pitanje ovo što je bilo rečeno da ne funkcionira racionalizacija općinskih sudova. Ja bih rekao da sve naše informacije a naravno da kontaktiramo sa našim predsjednicima tih novoustrojenih, ja bih rekao novospojenih sudova. To funkcionira itekako dobro. Jer svi ti predsjednici novoosnovanih općinskih sudova koriste one alate koje smo im zapravo zakonom dali. Znači ako u sjedištu suda, a takvih je bilo, je bilo preopterećenosti brojem predmeta itekako se koriste oni suci koji su radili u ovim manjim sudovima, da se na njih prenese određeni dio predmeta i sasvim sigurno to ide brže. Bilo je ovdje govora da to nije jedina mjera koja može naše pravosuđe dići. Naravno da to nije jednina mjera. Kao što vidite donosimo mi i druge zakone i cijeli paket oko izbora i imenovanja sudaca, oko edukacije sudaca, procesne smo zakone itekako bitno promijenili. Apsolutno stoji ono što je kolegica Antičević rekla vezano da je dosta toga u radu pred našim sudovima što ne bi trebalo biti. I mogu vam reći da itekako razmišljamo pored svih ovih mjera o kojima je gospođa Lovrin govorila da je prenijeto u rad i bilježništvima oko ovrhe, oko ostavine. Vlada je donijela strategiju o prihvaćanju jednog potpuno novog modela ovrhe, gdje također želimo izmaknuti ovrhu sa općinskih sudova i sudske nadležnosti i prenijeti je privatnim ovršiteljima, javnim ovršiteljima, a sud staviti zapravo u poziciju da bude zapravo onaj koji će vršiti nadzor nad zakonitošću toga sustava. Dakle, to će biti još jedna mjera gdje ćemo sudove rasteretiti, a sustav ovrhe učiniti efikasnijim. Hvala lijepo na raspravi i na svim prijedlozima. Hvala lijepo državnom tajniku. S ovim riječima zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o područjima sjedišta prekršajnih sudova. Istovremeno zaključujem i rad za današnji dan. Sutra ujutro rad se nastavljam sa Izvješćem o radu Nacionalnog vijeća za visokoobrazovanje u 2008. godini, da potom sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopuna Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Hvala na današnjem radu i vidimo se sutra.